(1) Въз основа на решение на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите определя ежегодно считано от 2013 г. квотите, които да бъдат разпределени за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6 и уведомява за това разпределение изпълнителния директор на ИАОС. (2) В случай че има промяна в капацитета, равнището на активност или експлоатация на дадена инсталация, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, министърът на околната среда и водите предоставя за одобрение на Европейската комисия, използвайки предоставения от Европейската комисия електронен образец, цялата необходима информация, включително преразгледаното предварително общо годишно количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация, определено в съответствие с този раздел, преди да определи окончателното общо годишно количество на безплатните квоти за емисии по ал. 1. (3) В срок до 28 февруари на всяка година считано от 2013 г. въз основа на решението на министъра на околната среда и водите по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки оператор на инсталации, притежаващ разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1 и 2,

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Чл. 47. (1) Въз основа на решение на Европейската комисия за на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите определя ежегодно считано от 2013 г. квотите, които да бъдат разпределени за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6 и уведомява за това разпределение изпълнителния директор на ИАОС. (2) В случай че има промяна в капацитета, равнището на активност или експлоатация на дадена инсталация, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, министърът на околната среда и водите предоставя за одобрение на Европейската комисия, използвайки предоставения от Европейската комисия електронен образец, цялата необходима цялата необходима информация, включително преразгледаното предварително общо годишно количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация, определено в съответствие с този раздел, преди да определи окончателното общо годишно количество на безплатните квоти за емисии по ал. 1. (3) В срок до 28 февруари на всяка година считано от 2013 г. въз основа на решението на министъра на околната среда и водите по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки оператор на инсталации, притежаващ разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1 и 2, по реда на наредбата по чл. 5,

Моля, гласувайте. Гласували 88 народни представители: за 13, против 50, въздържали се 25. Предложението не се приема. Гласуваме текста на чл. 47 в редакция на комисията. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Наименованието на Раздел VІ се изменя така: „Връщане, замяна и отмяна на квоти за емисии на парникови газове. Валидност на квотите, СЕРЕ И ЕРЕ”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.

или определени в резултат на консервативна оценка на емисии съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 601/2012. (2) Квоти за емисии от авиационни дейности не могат да се използват за изпълнение на задължението на операторите на инсталации по ал. 1. (3) Операторът изпълнява задължението си по ал. 1 само с квоти, издадени от компетентен орган на държава – членка на ЕС, или с квоти, издадени от други държави, посочени в приложение Б към Протокола от Киото, които са ратифицирали протокола и с които ЕС е сключил споразумение за взаимното признаване на квоти между ЕСТЕ и други схеми за търговия с емисии на парникови газове. Операторът не може да изпълни задължението си по ал. 1 с квоти по чл. 46, ал. 1. 46, ал. 1. (4) Задължението по ал. 1 не възниква по отношение на емисии, за които съответните оператори удостоверят пред изпълнителния директор на ИАОС, че са улавяни и прехвърляни за постоянно съхранение в обект, за който има издадено разрешение за съхранение съгласно Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. недра. (5) Оператор на инсталация или авиационен оператор, не изпълнил задължението си за предаване на квоти по ал. 1, е длъжен да предаде на изпълнителния директор на ИАОС недостигащото количество квоти през следващата година независимо от санкциите по чл. 80, ал. 1.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 48: „Чл. 48. (1) Операторите Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, и авиационните оператори са длъжни до 30 април всяка година да предадат определен брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, верифицирани в съответствие с наредбата по чл. 5, или определени в резултат на консервативна оценка на емисии съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 601/2012. Квоти, които вече са били предадени, не могат да бъдат предавани отново. отново. (2) Квоти за емисии от авиационни дейности може да бъдат предавани само от авиационни оператори. (3) Операторът изпълнява задължението си по ал. 1 само с квоти, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или с квоти, издадени от други държави, посочени в анекс Б към Протокола от Киото, които са ратифицирали протокола и с които Европейският съюз е сключил споразумение за взаимното признаване на квоти между ЕСТЕ и другите схеми за търговия с емисии на парникови газове. Операторът не може да изпълни задължението си по ал. 1 с квоти по чл. 46, ал. 1. (4) Задължението по ал. 1 не възниква по отношение на емисии, за които съответните оператори удостоверят пред изпълнителния директор на ИАОС, че са улавяни и прехвърляни за постоянно съхранение в обект, за който има издадено разрешение за съхранение съгласно Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. (5) Оператор на инсталация или авиационен оператор, неизпълнил задължението си за предаване на квоти по ал.

Няма желаещи за изказвания по чл. 48. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 48 в редакцията на комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 49: „Чл. 49. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да използват кредити в рамките на ЕСТЕ при условията и в размерите, определени в Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 299/32,

може да използват в рамките на ЕСТЕ за периода 2008-2020 г., е в размер до 12,507 хилядни от разпределените им квоти за периода

които всеки оператор на инсталация може да използва в рамките на ЕСТЕ в съответствие с ал. 1, и уведомява Европейската комисия в съответствие с чл. 59 от Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент

може да използва в рамките на ЕСТЕ. Всяка промяна в допустимия размер на кредити по проекти се докладва на Европейската комисия. (5) Лицата по ал. 1 нямат право да използват кредити в рамките на ЕСТЕ, получени в резултат на намаления на емисии на парникови газове от: 1.

Няма желаещи за изказвания. Гласуваме текста на вносителя за чл. 49 в редакцията на комисията. Гласували

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 50 се изменя така: „Чл. 50. (1) Изпълнителният директор на ИАОС отменя предадените в съответствие с чл. 48 квоти до 30 юни всяка година. (2) Изпълнителният директор на ИАОС е длъжен във всеки момент да извърши доброволна отмяна на съответното количество квоти по искане на оператора на инсталация или авиационния оператор, който ги притежава. (3) Отменените по реда на ал. 2 квоти не подлежат на възстановяване освен в случаите, предвидени в Регламент (ЕС)

текста на чл. 50 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

(1) Квотите за емисии на парникови газове, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни за емисии за 8-годишни периоди с начало 1 януари 2013 г. (2) В срок 4 месеца след началото на всеки период по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС отменя квотите, които вече не са валидни и не са върнати и отменени в съответствие с чл. 48 и 50. (3) Изпълнителният директор на ИАОС издава квоти за текущия период на лицата, чиито квоти са отменени в съответствие с ал. 1, в замяна на отменените квоти.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.

и верификация”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел

Предложение на народните представители Иванов и Ангелов, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83, който става

Лицата, които могат да кандидатстват за допускане до пряко офериране в търговете, са: 1. операторите на инсталации и авиационните оператори по чл. 18, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 2. инвестиционни посредници, лицензирани на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 3. банки, лицензирани на основание чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, когато оферират с тръжни продукти; 4. сдружения на оператори по т. 1, които оферират за собствена сметка и изпълняват ролята на агент от името на своите членове; 5. търговски дружества с държавно участие и административни органи, които осъществяват контрол върху операторите по т. 1; контролът се определя по смисъла на чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. (2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 могат да оферират за тръжни проекти, които не са финансови инструменти,

Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 94 народни представители: за 15, против 61, въздържали се 18. Предложението не е прието. Гласуваме текста на чл. 53 по вносител, подкрепен от комисията.

(2) Тръжният продавач по ал. 1: 1. изпълнява функциите по чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 2. сключва договори с тръжната платформа, включително с всяка свързана с нея система за клиринг и система за сетълмент; 3. изготвя, редовно актуализира и предоставя на тръжната платформа списък с длъжностни лица, подпомагащи дейността му на тръжен продавач и имащи достъп до вътрешна информация за провеждането на търговете; 4. организира дейността си съответствие с тръжния календар по Глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 5. дава като обезпечение квоти за доверително съхранение до тяхната доставка в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент съгласно чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 6. предоставя информация от проведените от проведените търгове на тръжния инспектор съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 7. предоставя доклади на ЕК за всеки проведен търг по отношение на правилното прилагане на правилата за провеждане на търга, включително относно условията за достъп, прозрачността,

търг. (3) Министърът на околната среда и водите може да възложи със заповед изпълнението на част от функциите си по ал. 2 на изпълнителния директор на ИАОС. Министърът на околната среда и водите определя със заповед и други длъжностни лица, които ще го подпомагат при изпълнение на функциите по ал. 2. (4) Когато при изпълнение на дейността им възникне пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им, длъжностните лица по ал. 3 незабавно уведомяват органа по ал. 1, който разпорежда писмено тяхното отстраняване и заместване с друго длъжностно лице. (5) Органът по ал. 1 и длъжностните лица по ал. 3 подават декларация по чл. 12, ал. 2 2 и 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и декларация за неразкриване на информация, станала им известна по повод на изпълнение на дейностите на тръжен продавач.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.

от комисията. Гласували 87 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. постъпило предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 55 се изменя така: „Чл. 55. (1) Тръжният продавач по чл. 54 превежда всички приходи от средства от тръжни продажби на квоти за емисии, както следва: 1. по набирателната бюджетна сметка на ПУДООС в Централното управление на

1; 2. по сметка на Министерството на финансите – за приходите по чл. 58. (2) Средствата по ал. 1, т. 1 се съхраняват, разходват и отчитат чрез отделни сметки и кодове в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), обособени от останалите средства на ПУДООС по реда на ЗПФ. (3) Приходите по ал. 1 се превеждат по съответните сметки ежемесечно след постъпването им по сметка на

предоставя писмени отчети на министъра на финансите относно: 1. всяка осъществена тръжна продажба на емисии; 2. получаване по сметката на тръжния продавач на всяка сума от продажба на квоти за емисии; всеки превод на получените приходи по сметките по ал. 1. (6) Отчетите по ал. 5 се предоставят не по-късно от 3 месеца от настъпване на всяко от събитията по ал. 5, т. 1-3. (7) Ежегодно в срок до 31 януари тръжният продавач по чл. 54 публикува на своята интернет страница обобщена информация за осъществените продажби и получените средства от тях през предходната календарна година.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55. изказвания по чл. 68? Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 68, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

гласуваме текста на чл. 50 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 56: „Чл. 56. (1) Приходите от продажбата на квотите за авиационни дейности чрез търг се използват за финансиране на дейностите по ограничаване изменението на климата, включително за: 1. намаляване емисиите на парникови газове; 2. адаптиране към въздействието от изменението на климата в Република България и в трети държави, по-специално в развиващите се държави; развиващите се държави; 3. финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт; транспорт; 4. намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии; 5. заплащане дейността на тръжния инспектор по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 и на задълженията, произтичащи от сключените договори между тръжния продавач продавач и тръжната платформа за предлагане на търг на квоти за емисии на парникови газове съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1031/2010; 6. други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и справяне с изменението на климата, включително за мерки за предотвратяване на обезлесяването и за образователни и информационни кампании, насочени към различни целеви групи, свързани с изменението на климата. климата. (2) Приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности постъпват по бюджета на ПУДООС и може да се разходват чрез НДЕФ по ред, определен с наредба на министъра на околната среда и водите. В този случай се прилага съответно чл. 22, ал. 2.

с изключение на случаите по чл. 43-46, включващи петдесет на сто от приходите от продажбата чрез търг на разпределените на Република България в зависимост от дела на емисиите на държавата през 2007 г. квоти за емисии на парникови газове от инсталации и всички приходи от продажбата чрез търг на допълнително разпределени квоти, които имат за цел гарантиране на солидарност и растеж в Европейския съюз или се предоставят на страната, когато емисиите на парникови газове през 2005 г. са най-малко 20 на сто под нивата на емисии за 1988 г. като базова година за Република съгласно Протокола от Киото, се използват за финансиране на една или повече от следните дейности: 1. намаляване на емисиите на парникови газове чрез: а) участие във Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, създаден с Решение № 10 на седмата Конференция на страните по; б) адаптиране към въздействието от изменението на климата; в) финансиране на научноизследователска и развойна дейност; финансиране на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно адаптиране; д) участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните технологии и Европейските технологични платформи; 2. мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави, ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към неблагоприятните въздействия от изменението на климата в тези държави; 3. улавяне на емисии чрез използване на гори, включително разположени на територията на други държави - членки на ЕС; 4. насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт; 5. научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии в отраслите, попадащи в обхвата на закона; 6. мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за предприемане на социални мерки за домакинствата с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди; 7.

Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Борис Цветков. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Добрин Данев. Комисията подкрепя по принцип текста

включващи 50 на сто от приходите от продажбата чрез търг на разпределените на Република България в зависимост от дела на емисиите на държавата през 2007 г. квоти за емисии на парникови газове от инсталации и всички приходи от продажбата чрез търг на допълнително разпределени квоти, които имат за цел

се използват за финансиране на една или повече от следните дейности: 1. намаляване емисиите на парникови газове чрез: а) участие във Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, създаден с Решение № 10 на седмата конференция на страните по РКОНИК; б) адаптиране към въздействието от изменението на климата; в) финансиране на научноизследователска и развойна дейност; г) финансиране на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно адаптиране; д) участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните технологии и Европейските технологични платформи; 2. мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави, ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към неблагоприятните въздействия от изменението на климата в тези държави; 3. улавяне на емисии чрез използване на гори, включително разположени на територията на други държави - членки на Европейския съюз; 4. безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки формации и по-специално от електроцентрали, работещи с твърди изкопаеми горива, и от промишлени отрасли и подотрасли, включително в трети държави; 5. насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт; 6. научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии в отраслите, попадащи в обхвата на закона; 7. мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди; 8. развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз използване на енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 г., както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност с 20 на сто до 2020 г.; 9. заплащане на дейността и задълженията по чл. 56, ал. 1, т. 5.

При второ четене винаги има предстоящо гласуване, така че дайте списъка за проверка.

Явор Куюмджиев, Павел Шопов, Мустафа Карадайъ, Халил Летифов, Четин Казак, Мая Манолова и Йордан Младенов. Единадесет допълнителни.

Има ли някой, който да не се е отметнал? (Реплики. Смях.) За съжаление, колеги, в залата има 117 народни представители.

Приходите от продажбата на квотите за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, с изключение на приходите по чл. 57, ал. 1, се превеждат по сметка на Министерството на финансите и се разходват за: 1. плащане на вноските на Република България в Зеления фонд за климата, създаден в съответствие с чл. 11 от РКООНИК, или в други международни екологични фондове; 2. екологични проекти в съответствие с националните екологични стратегии и планове; 3. други бюджетни разходи.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.

отношение по чл. 58. Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Раздел ІХ – „Администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания за наименованието на Раздел Няма желаещи. Гласуваме текста на вносителя за наименование на Раздел IX, който съвпада с предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е подкрепено от комисията. Гласували

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 59 се изменя така: „Чл. 59. (1) Изпълнителният директор на ИАОС изпълнява функциите на национален администратор на НРТКЕПГ. (2) За периода за търгуване, започващ на 1 януари 2013 г. по отношение на квотите, издадени за този период, и квотите за авиационни емисии за тръжна продажба, издадени за периода за търгуване от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., се прилага Регламент (ЕС) № 1193/2011. (3) Редът и начинът на администриране на НРТКЕПГ се уреждат с наредбата по чл. 5, т. 3. (4) Изпълнителният директор на ИАОС в качеството си на администратор на НРТКЕПГ се подпомага от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” при изпълнение на задълженията си по чл. 10, параграф 3 и чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1193/2011.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59. Изказвания по чл. 60? Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 60 се изменя така: „Чл. 60. (1) Решенията на националния администратор, които подлежат на обжалване съгласно Регламент (ЕС) са индивидуални административни актове и се обжалват по административен ред пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 59, което не е подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 71 народни представители: за 3, против 51, въздържали се 17. Предложението не е прието. гласуваме текста на чл. 50 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел Х. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 62. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 63. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63. Глава „Други мерки за намаляване емисиите на парникови газове”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава Раздел I – „Намаляване на емисиите от течни горива и енергия за транспорта”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за

предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 65 се изменя така: „Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 могат да се обединят за съвместно изпълнение на задълженията по чл. 66, ал. 1, като в този случай те се считат за един доставчик.

ЗЕВИ.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Методи Теохаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 65: „Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 може да се обединят за съвместно изпълнение на посочените в чл. 66, ал. 1 задължения, като в този случай те се смятат за един доставчик. (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съгласно реда и условията, определени с наредбата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници.”

ИМАМОВ: Имаме чл. 66 с прието предложение и редактиран текст на комисията и наименование на Раздел ІІ. Има

на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 67 се изменя така: „Чл. 67. (1) Министърът на околната среда и водите извършва ежегодна проверка за съответствие на емисиите на парникови газове на Република България от категориите дейности

406/2009/ЕО и включва: 1. данни от националната инвентаризация по чл. 11, ал. 1; 2. допълнителни данни за националните политики; 3. мерки за намаляване емисиите на парникови газове от източниците или повишаване на поглъщането от поглътители – за всеки отделен газ и за всеки отделен сектор; 4. националните прогнози за емисии на парникови газове по източници и поглъщането от поглътители - за всеки отделен газ и за всеки отделен сектор.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 68, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте.

чл. 68 има предложение от Ивелина Василева и група народни представители. „Член 68 се изменя така: “(1) Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ) обхваща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на емисиите от парникови газове.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 67, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте.

което е равно на обема на редуцираните емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 69: „Чл. 69. Министърът на околната среда и водите отменя количеството ПЕЕ от НРТКЕПГ, което е равно на обема на намалените емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ, ако това се изисква от приложимите правила за отчитане намаляването на емисии чрез СДНЕ.” Изказвания? Няма. Моля, гласувайте първо за предложението на госпожа Ивелина Василева, което не е подкрепено от комисията.

Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за

Няма. Ако обичате, режим на гласуване за наименованията на главата и раздела,

предложение на народния представител Силвия Хубенова по реда на чл. 79 от правилника. Предложението е оттеглено. Предложение на Ивелина Василева и група народни представители: „Член 71 се изменя така: „(1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата по чл. 53, т. 2, както и при възпрепятстване упражняването на контролната им дейност компетентните органи по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ) прилагат предвидените в същия закон принудителни административни мерки. (2) За предотвратяване и преустановяване нарушения на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата по чл. 53, т. 3 компетентните

ЗПФИ. (4) В неуредените от този закон случаи контролът върху лицата по чл. 53, т. 2 и 3 за спазването на финансовото и банковото законодателство се осъществява по реда на ЗПФИ, Закона за кредитните институции и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 71 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания?

чл. 72 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 72, който става чл. 71: „Чл. 71. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни длъжностни лица съобразно компетентността им прилагат принудителни административни мерки при: 1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му и на актове на министъра на околната среда и водите или на оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност; 2. възпрепятстване упражняването на контролната им дейност. (2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях министърът на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС или оправомощените от тях длъжностни лица съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки: 1. издават задължителни писмени указания за преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок; 2. разпореждат извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и съоръжения, на техни части, системи или компоненти; 3. временно спират или ограничават дейността на операторите на инсталации или на авиационните оператори; 4. спират достъпа на операторите на инсталации и на авиационните оператори до партидите им в НРТКЕПГ по смисъла на чл. 34, параграф 3, буква „б” от Регламент (ЕС) № 389/2013 в случаите на нарушаване на задълженията за точно докладване на емисиите по чл. 36, aл. 1 и 2 до отстраняване на нарушението. (3) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органа по ал. 1, в която се определя видът на принудителната административна мярка, начинът на прилагането й и

може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания?

част е от предложения вариант на комисията. Ако обичате, режим на гласуване за редакцията на комисията.

Благодаря Ви. Има ли изказвания по наименованието на раздела? Няма. Режим на гласуване, ако обичате.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 73, който става чл. 72: „Чл. 72. (1) На оператор на инсталация, който осъществява дейност без изискуемо разрешение по чл. 31, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. - за едноличните търговци или юридическите лица. (2) При повторно нарушение на ал. 1 се налага глоба от 10 000 до 20 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. - за едноличните търговци и юридическите лица.”

за редакцията на чл. 73, който става чл. 72, така както предлага комисията.

с имуществена санкция за едноличните търговци или юридическите лица, в размер от 1000 до 10 000 лв.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 73. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев. Желаещи за изказвания няма. Първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, неподкрепено от комисията.

редакцията, така както е предложена от комисията, и докладвана от господин Курумбашев.

чл. 74: „Чл. 74. (1) На оператор на инсталация или авиационен оператор, който не е спазил изискванията за мониторинг и докладване по чл. 35, се налага глоба - за физическите лица, съответно с имуществена санкция за едноличните търговци или юридическите лица, от 1000 до 10 000 лв. (2) В случаите по чл. 36, ал. 5, т. 3 на верификаторите се налага имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

лв. (4) При системни нарушения по чл. 36, ал. 5, т. 3 се отменя акредитацията на верификаторите по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев. Изказвания? Не виждам желаещи. Моля, гласувайте за чл. 74 в редакцията, докладвана от господин Курумбашев.

чл. 76 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 76, който става чл. 75: „Чл. 75. (1) На физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на информация по изискванията на чл. 66, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012, се налага глоба от 1000 до 5 000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. - за едноличните търговци и юридическите лица.” Изказвания по предложенията, които не са оттеглени и по редакцията на комисията има ли? Няма. Закривам разискванията. Гласуваме редакцията на чл. 75, така както е предложена от комисията, и докладвана от председателя

чл. 77 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77, който става чл. 76. чл. 78 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, който става чл. 77.

Няма. Благодаря Ви. Закривам разискванията. Режим на гласуване за редакцията на членове 77 и 78, както са предложени от комисията.

Желаещи за изказвания? Няма. Който е за предложението на комисията – да бъде отхвърлен текстът на вносителя по чл. 79, моля да гласува.

Член 82 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 80. Член 82 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 80. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме анблок. Има ли възражения? Няма. Режим на гласуване за чл. 80, който става чл. 78, чл. 81, който става чл. 79, и чл. 82, който става чл. 80 в редакцията на комисията, която подкрепя текста на вносителя.

по чл. 66, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица.” лица. (2) Доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица.” Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83, който става чл. 81: „Чл. 81. (1) На доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 64, ал. 1, се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. – за юридическите лица. лица. (2) На доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. – за юридическите лица.” Няма. Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, неподкрепено от комисията. Гласували

Член 84 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 82. Изказвания? Няма. Режим на гласуване за текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 82 по предложение на комисията.

КУРУМБАШЕВ: Член 85 – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: Член 85 се изменя така: „Чл. 85. (1) Актовете, с които се установяват административните нарушения, се съставят от: от: 1. оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ – за нарушенията по чл. 79; 2. длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите в зависимост от тяхната компетентност – за всички останали нарушения по този закон. закон. (2) Наказателните постановления по ал. 1 се съставят по реда на Закона за административните нарушения и наказания и се издават от: 1. заместник-председателя по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ в случаите по ал. 1, т. 1; 2. министъра на околната среда и водите или изпълнителния директор на ИАОС, или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по ал. 1, т. 2.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 85, който става чл. 83: „Чл. 83. (1) Актовете за Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите съобразно тяхната компетентност. (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица. лица. (3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Има предложение на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията, и сега го поставям на гласуване.

да стане чл. 83 в докладваната редакция от господин Курумбашев.

Това бяха членовете от закона. Отиваме към Допълнителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Това е първият случай, в който нямаме внесено предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Авиационен оператор” е лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2, или ако това лице не е известно или не е посочено от собственика на въздухоплавателното средство – лицето, което е собственик на въздухоплавателното средство. 2. „Администрираща държава членка” държавата – членка на Европейския съюз, която е издала оперативния лиценз на съответния авиационен оператор – в случай на авиационен оператор с валиден оперативен лиценз, издаден му от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.); държавата – членка на Европейския съюз, с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този авиационен оператор през базовата година – в случаите, извън този по буква в) държавата – членка на Европейския съюз с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от авиационен оператор по време на първите две години от предходния период – в случай че авиационният оператор няма установени авиационни емисии от полети през първите две години от периода по чл. 37, ал. 1 в държавата по буква „б”. 3. „Алтернативни горива“ са горива, които заместват изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива, природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ) и втечнена форма (втечнен природен газ и втечнен нефтен газ). 4. „Анулиране” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 389/2013. 5. „Базова година” за целите на т. 2 е първата календарна година на дейността на авиационен оператор, който е започнал да извършва дейност в Европейския съюз след 1 януари 2006 г., а във всички останали случаи – календарната година, започваща на 1 януари 2006 г. 6. „Бенефициер” е лице, което реализира одобрен от НДЕФ проект по НСЗИ. 7. „Биогорива” е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници. 8. „Валидация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, надеждността, достоверността и точността на проектната документация. 9. „Верификатор” е юридическо лице – проверяващ орган по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) № 600/2012. 10. „Верификация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови газове. 11. „Генератор на електрическа енергия” е инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електрическа енергия, предназначена за продажба на трети лица, и в която не се извършва друга дейност, посочена в приложение № 1, освен изгарянето на горива. 12. „Дейност по проект” е дейност по проект, одобрена от една или повече страни по приложение I в съответствие с чл. 6 или чл. 12 от Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото. на емисии“ е намаление на емисии на парникови газове, получено в резултат на реализацията на проекти, сертифицирани по някой от доброволните стандарти. 14. „Доставчици на течни горива и енергия за транспорта” са лица, които пускат на пазара течни горива и енергия за транспорта и отговарят за освобождаването им за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

16. „Единица редуцирани емисии (ЕРЕ)” е равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „Съвместно изпълнение” по чл. 6 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото. 17. „Емисия“ е отделянето на парникови газове в атмосферата от източници в инсталация или отделянето от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2, на определените по отношение на тази дейност газове. 18. „Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл” са всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които може да бъдат причислени към дадено гориво (включително всички негови примеси) или произведената от него енергия. Това включва всички етапи от отглеждането и добива на земеделските култури,

разделена на общото енергийно съдържание на горивото (изразява се като долната топлина на изгаряне на съответното гориво). 20. „Енергия за транспорта” е енергия за употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански или горски трактори или плавателни съдове с развлекателна цел, освен получената от течни горива за транспорта. 21. „Изгаряне” е всяко окисление на горива независимо от начина, по който се използва топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и всички други пряко свързани с това дейности, включително пречистване на отпадъчните газове. 22. „Изготвяне на национални инвентаризации на парникови газове” е обобщаването на данните, събрани в резултат на предоставените данни от органите по чл. 12, ал. 1, т. 2-5, и изчисляване на количеството антропогенни емисии по източници и абсорбиране от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, подписан на 16 септември 1987 г.

пряко или непряко свързано с човешка дейност, което променя състава на глобалната атмосфера и което се явява в допълнение към естественото вариране на климата, наблюдавано за сравними периоди от време. 24. „Инсталация” е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което: се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 дейности; б) се извършват и други дейности на същата площадка, които са непосредствено свързани и/или имат техническа връзка със съоръженията по буква „а“, и които може да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. 25. „Исторически авиационни емисии” са средноаритметичната стойност на годишните емисии през календарните години 2004-2006, отделени от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2. 26. „Квота” е право за отделяне на един тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, което е валидно единствено за целите на ЕСТЕ и може да бъде прехвърляно в съответствие с този закон. 27. „Климатична система” е съвкупността от атмосферата, хидросферата, биосферата и геосферата и тяхното взаимодействие. 28. „Клиринг” е понятие по смисъла на член 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 29. „Кредит” е „Единица редуцирани емисии” (ЕРЕ) и/или „Сертифицирана единица редуцирани емисии” (СЕРЕ). 30. „Лица, които пускат течни горива на пазара” са лицата по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 31. „Лица, които пускат енергия за транспорта на пазара” са лица, които осъществяват пускане на пазара и доставят енергия за транспорта на крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката. 32. „Развиващи се държави” са държавите, които са извън списъка с държави в Приложение І на РКООНИК. 33. „Национален регистър за търговия с квоти на емисии от парникови газове” е съвкупността от партиди на потребители под юрисдикцията на

на първия непрекъснат период от 90 дни, през който активността на някой от модулите на инсталацията достигне 40 на сто от своя капацитет съгласно одобрения инвестиционен проект. 35. „Нова инсталация” е инсталация, за която основанията за подаване на заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове по реда на чл. 32 възникват след влизането в сила на този закон. 36. „Нов участник“ е: а) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № 1, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 г.; б) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № 1, която е спряла дейността си по смисъла на чл. 22 от Решение 2011/278/ЕС и за която е получено ново разрешително за емисии

г) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в Приложение № 1, или дейност по буква „б”, която е претърпяла разширение на капацитета си с повече от 10 на сто след 30 юни 2011 г., само по отношение на увеличения капацитет. 37. „Общественост” е понятие по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 38. „Оператор” е понятие по смисъла на § 1, т. 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 39. „Оператор за търговски въздушен превоз” е авиационен оператор, който предоставя услуги за превоз по въздуха на пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение. „Отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод” са отраслите и подотраслите, включени в приложението от Решение

(HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация. 42. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 43. „Полезен товар” за целите на определението по т. 57 е общото тегло на превозваните по време на авиационната дейност товари, поща и пътници. 44. „Двудневен спот” са квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от втория пазарен ден след датата на търга съгласно чл. 38, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1287/2006. 45. „Предаване” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 389/2013. 46. „Предписана емисионна единица (ПЕЕ)” е търгуема единица от „предписаното количество”, равняваща се на един тон еквивалент на въглероден диоксид, издадена съгласно разпоредбите на Анекса към решение 13 на първата конференция на страните по Протокола от Киото. 47. „Предписано количество” е общото количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по Протокола от Киото за периода от 1 януари 2008 г. г. до 31 декември 2012 г. 48. „Промяна в работата на инсталацията” е понятие по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 49. „Пускане на пазара” е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. „Разстояние” за целите на определението по т. 57 е разстоянието по най-късата дъга от земната сфера (ортодрома) между летището на заминаване и летището на пристигане плюс допълнителен непроменлив фактор от 95 km. 51. „Сертифицирана единица редуцирани емисии (СЕРЕ)” е единица, равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „чисто развитие” по чл. 12 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото. 52. „Сетълмент” е понятие по смисъла на член 3, т. 34 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 53. „Система за клиринг” е понятие по смисъла на член 3, т. 31 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 54. „Система за сетълмент” е понятие по смисъла на член 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 55. „Течни горива за транспорта” са течни горива по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух, които се използват в двигатели с принудително запалване и компресионно запалване на пътни транспортни средства и извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горски трактори, както и плавателните съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води. 56. „Тон еквивалент на въглероден диоксид” е един метричен тон въглероден диоксид (СО2) или количество от всеки друг парников газ с еквивалентен потенциал за глобално за глобално затопляне. 57. „Тонкилометър” е тон полезен товар по смисъла на определението по т. 43, превозван на разстояние един километър. 58. „Тръжна платформа“ е институция, която организира извършването на финансовите операции, съставляващи тръжната процедура, през третия период на ЕСТЕ чрез система за клиринг или сетълмент. „Установени авиационни емисии” са емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в Приложение № 2, които заминават от летище, разположено на територията на държава членка, или пристигат на такова летище от трета държава. 60. „Системно нарушение” е налице, когато са извършени в срок до три години две или повече нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 при верифициране на годишните доклади за емисии на парникови газове на оператор на инсталация или авиационен оператор.”

оттеглено. Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. на § 2: „§ 2. (1) Този закон въвежда изискванията на: 1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета; Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото; Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L8/3 от 13 януари 2009 г.); 4.

по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на

г.) (2) Този закон съдържа мерки по прилагането на: 1. Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.; 2. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 3. Решение 2013/162/ЕС на Комисията от 26 март 2013 г. за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до

г.); 4. Решение № 377/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2013 г. за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, и относно информация за действията, свързани с тези дейности

относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността; 7. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 8. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 9. Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент

Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и за отмяна на Решение № № 280/2004/ЕО. 11. Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.”

Няма желаещи. Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 6. Моля, режим на гласуване.

и отхвърлянето на § 11 по вносител. Гласуваме анблок. Има ли някой против? Не. Моля, режим на гласуване на съответните параграфи.

Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението.

„освен тези по ал. 2 и 3”; б) създават се ал. 3, 4 и 5 „(3) Инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3, може да оферират пряко за собствена сметка, а инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2 – да оферират за сметка на клиенти, в търгове за двудневен спот при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент

ал. 4. (4) Инвестиционните посредници, които искат да извършват дейност по ал. 3 за сметка на клиенти, трябва да: 1. притежават начален капитал не по-малко от 1 000 000 лв.; 2. поддържат собствен капитал най-малко равен на размера по т. 1 по всяко време след издаване на разрешението. (5) Инвестиционните посредници, получили разрешение по реда на чл. 13, ал. 4, извършват дейността по ал. 3 при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 1031/2010.” 2. В чл. 13: а) създава се нова ал. 4: „(4) Когато инвестиционен посредник иска да извършва дейността по чл. 7, ал. 3, той трябва да подаде заявление до комисията, към което прилага документите по ал. 2, 2, т. 1, 2, 3 и 5, както и други документи и сведения, определени с наредба. Заявлението може да бъде подадено едновременно със заявлението по ал. 2, като в този случай комисията се произнася по подадените заявления с отделни решения.”; б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им; 2. член 13, ал. 4 – в срок до един месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им; 3. член 13, ал. 4, подадено едновременно със заявление по чл. 13, ал. 2 и 3 – в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им.”

Комисията отказва издаването на разрешение по чл. 7, ал. 3 в случаите по ал. 1, т. 1, 5, 10, 11 и 14. За отказа се прилагат съответно ал. 2 и 5.”

1. не започне да извършва дейност съгласно издаденото разрешение по чл. 7, ал. 3 в срок 12 месеца от издаването му, изрично се откаже от издаденото разрешение или не извършва дейност съгласно разрешението повече от една година; 2. е представил неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението; 3. престане да отговаря на изискванията за издаване на разрешението или за извършване на дейността съгласно издаденото разрешение и в продължение на три месеца не се приведе в съответствие с тези изисквания; 4. извърши и/или допусне извършването на грубо нарушение или на системни нарушения на изискванията за осъществяване на дейността съгласно разрешението.”; б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6; в) създава се ал. 7:

За предотвратяване и преустановяване на нарушение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 от лицата, получили разрешение по чл. 7, ал. 3, както и при възпрепятстване на контролната дейност на комисията или на заместник-председателя, комисията, съответно заместник-председателят, предприема действията по ал. 1 и 4.” 9. Създава се чл. 127а: „Чл. 127а. (1) Представител, служител или лице от състава на управителните органи на лице, получило разрешение по чл. 7, ал. 3, който извърши или допусне да бъде извършено нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 20 000 лв.. (2) В В случаите по ал. 1 на юридическите лица по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 20 000 до 200 000 лв.”

предложението. Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 76, който става чл.

а) точки 1, 2 и 3 се отменят; б) в т. 5 след думите „2003 г.“ се поставя точка и текстът до края се заличава. 5. Членове 131м, 131н, 131о, 131п, 131р, 131с, 131т, 131у и чл. 131ф се отменят.

7. Член 164а се отменя. 8. Член 164в се отменя. 9. В § 1 от Допълнителните разпоредби:

Изказвания по параграфи 16, 17 и 18 по вносител? Няма желаещи.

По чл. 47 – предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19, който става § 15: „§ 15.

ал. 6: „(6) Банките, които имат право да извършват дейност по ал. 2, т. 9, може да оферират пряко за сметка на клиенти в търгове за двудневен спот по чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на

след разрешение от БНБ. Редът и условията за издаване на разрешението, необходимите документи за издаването му, както и основанията за отказ се определят с наредба на БНБ.“

става § 15. Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Колеги, всяко хубаво нещо има край, както и приемането на този законопроект. Благодаря Ви за съвместната работа!